Предложение от народния представител Искрен Веселинов. Предложението в частта му за създаване на нови параграфи от 7а до 7д включително и за 7к е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип предложението в останалата му част. Комисията предлага да се създадат нови параграфи 10, 11, 12, 13 и 14: и 14: „§ 10. В чл. 31а се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Зони на ограничения върху поземлени имоти, които произтичат от сервитут или ограничение, възникнало въз основа на нормативен акт, административен акт или договор, се отразяват в кадастъра и/или в специализираните карти и регистри по чл. 32.“ 2. В ал. 2 след думите „по реда на“ се добавя „чл. 32 и/или на“. 3. В ал. 5 се създава ново изречение първо: „Агенцията по геодезия, картография и кадастър води регистър за зоните на ограничения.“, а досегашният текст става изречение второ.

имоти, включително за линейните обекти (надземните и подземните проводи и съоръжения) на техническата инфраструктура и техните сервитутни ивици, без сградите и съоръженията със самостоятелните обекти в тях;“ в т. 2 след думата „създават“ се добавя „и поддържат в актуално състояние“. 2. Алинея 2 се изменя така: „(2) Специализираните карти, регистри и информационни системи се изработват и поддържат въз основа на данните от кадастъра и във формата на записа по чл. 12, т. 5.“ 3. В ал. 5 в изречение първо след думите „се предава“ се добавя „безвъзмездно“. 4. Алинеи 6 и 7 се отменят. 5.

длъжни да предоставят публичен достъп до специализираните карти, регистри и информационни системи за извършване на справки и проверки, както и за получаване на специализирани данни, които набират и поддържат в актуално състояние съобразно характера на своите функции. Достъпът до данните по ал. 1, т. 1 се осъществява по електронен път чрез информационния портал на Единната информационна точка.“ 7. Алинея 10 се отменя. § 12. Член 34 се изменя така: „Чл. 34. (1) За нуждите на устройственото планиране и инвестиционното проектиране, както и за други благоустройствени дейности в урбанизираните територии, се изработват специализирани карти за устройствено планиране. (2) Специализираните карти по ал. 1 се изработват във формата на записа по чл. 12, т. 5 чрез съвместяване на данните от кадастралната карта, данните от специализираните карти по чл. 32, чрез отразяване на водни площи и течения, озеленени площи и други подземни и надземни обекти на благоустройството, данните от одобрен подробен устройствен план, както и други данни по чл. 115 от Закона за устройство на територията. Изработването на специализираните карти по ал. 1 може да се извършва едновременно или отделно от създаването на кадастралната карта и кадастралните регистри. регистри. (3) Специализираните карти по ал. 1 служат като техническа основа за изработване на устройствените планове и техните изменения, когато съдържат необходимите данни по глава седма, раздел първи от Закона за устройството на територията. (4) Агенцията по геодезия, картография и кадастър и/или общините възлагат изработването на специализираните карти по ал. 1. Възложители на специализирани карти по ал. 1 могат да бъдат и лицата по чл. 124а, ал. 3 и 4 от Закона за устройство на територията, както и лицата по чл. по чл. 124а, ал. 5 от същия закон, на които е издадено разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план. (5) Специализираните карти по ал. 1 се поддържат от общините. (6) Съдържанието и редът за създаване и поддържане на специализираните карти по ал. 1 се определят с наредба, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.“ § 13. Член 40 се изменя така: „Чл. 40. Разходите за отстраняване на непълноти или грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри са за сметка на собствениците на недвижими имоти само ако липсващите или неточно отразени данни за имотите не съществуват в източниците по чл. 41 и без

„Чл. 44а. Когато в производството по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри се констатират несъответствия, получени при обединяване на данните по чл. 41, ал. 1, в кадастралната карта се нанасят границите на обектите на кадастъра, които са материализирани на място, в съответствие с документите за собственост. Когато границите на обектите на кадастъра в урбанизираните територии не са материализирани на място, те се отразяват съобразно границите, заснети в кадастралния план, а за частите с приложена регулация – съобразно границите по приложения регулационен

Строежите, които не са обекти на кадастъра, но създават зони на ограничения, не се въвеждат в експлоатация, ако зоните на ограничения не са нанесени в кадастралната карта и кадастралните регистри. Агенцията по геодезия, картография и кадастър предоставя достъп до информационната система на кадастъра на органите, които въвеждат обектите в експлоатация, за извършване на служебна проверка относно наличието им в кадастралната карта и кадастралните регистри. Строежите по чл. 32, ал. 1, „б“ и „ж“, които създават зони на ограничения, не се въвеждат в експлоатация, ако не са нанесени в съответните специализирани карти и регистри по чл. 32.“

„(5) Документите по ал. 2, предоставени чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра, имат силата на официален документ, издаден от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.“ 2. В ал. 6 изречение първо се изменя така: „Орган на съдебната власт, административен орган, лице с публични функции или организация, предоставяща обществени услуги, получили електронен документ по ал. 2 чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра или предоставен им от заинтересовано лице, могат да го разпечатат на хартиен носител и да удостоверят идентичността на съдържанието на оригинала с разпечатаното копие.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ

за идентичност на недвижим имот се издават от общините, когато е необходимо освен данните от кадастралната карта да бъдат използвани и данните от карти и планове по чл. 41, ал.

Правоспособни лица по кадастър, които са търговци или лица, упражняващи свободна професия, могат да подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър при административното обслужване на потребителите на кадастрална информация за териториите териториите с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри, като предоставят на хартиен носител документите по чл. 55, ал. 2, получени чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра. За предоставените документи правоспособните лица по кадастър събират таксата, определена в тарифата по чл. 8, ал. 2. (2) Документите по ал. 1, предоставени на потребителите на кадастрална информация от правоспособните лица по кадастър на хартиен носител, имат силата на официален документ. (3) Условията и редът за осъществяване и прекратяване на дейността по ал. 1, контролът върху нея и видовете документи, които предоставят правоспособните лица по кадастър, се определят с наредбата по чл. 58, ал. 1.

(довеждащи и отвеждащи) проводи (мрежи) и други елементи на техническата инфраструктура по чл. 64 от Закона за устройство на територията, включително принадлежащите им трайно прикрепени към земята конструктивни елементи и/или съоръжения.“ Създава се т. 22: „22. „Повторно нарушение“ е нарушение, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания?

Предложение от народния представител Искрен Веселинов. Предложението по § 14а е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип предложението в останалата му част. Комисията предлага да се създадат параграфи 22, 23, 24, 25 и 26: и 26: „§ 22. За нуждите на възлагането, изработването и поддържането в актуално състояние на специализираните карти, регистри и информационни системи Агенцията по геодезия картография и кадастър предоставя безвъзмездно на лицата по чл. 32, ал. 1 данните от кадастралната карта и кадастралните регистри. Общините предоставят копия от кадастралните планове на подземните проводи и съоръжения, копия от одобрени инвестиционни проекти и екзекутивни документации за изградени подземни и надземни за изградени подземни и надземни линейни обекти на техническата инфраструктура, както и други специализирани данни, включително за кадастрално заснемане и нанасяне на съществуващи и новоизградени линейни обекти на техническата инфраструктура, както и данните, постъпили по реда на § 36 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) § 23. (1) Наредбите по чл. 32 и чл. 34 се приемат в едногодишен срок от влизането в сила на този закон. (2) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон експлоатационните дружества, които набират и поддържат в актуално състояние специализирани данни

т. 2. § 24. До приемането на наредбата по чл. 7, ал. 3 експлоатационните дружества предоставят данните по чл. 32, ал. 1, т. 1, буква „б“ по електронен път чрез осигуряване на достъп до информационните си системи, по предварително оповестени пропорционални,

устройствено планиране, за нуждите на устройственото планиране и на инвестиционното проектиране собственик или друго заинтересувано лице може да възложи на правоспособно лице по чл. 16, ал. 1 изработването на частична специализирана карта по чл. 34. (2) Съдържанието и минималният обхват

предаването на специализираните карти и регистри на Агенцията по геодезия, картография и кадастър по реда на чл. 32, ал. 5 строежите, които не са обект на кадастъра, се въвеждат в експлоатация въз основа на удостоверение от съответната община, че възложителят е изпълнил задълженията си по § 36 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) г.) (2) До осигуряване на функционалности в информационната система на кадастъра за отразяване на зоните на ограничения в кадастралната карта и кадастралните регистри, зоните на ограничения се нанасят в съответните специализирани

Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нови параграфи 22, 23, 24, 25 и 26 с текст съгласно Доклада на Комисията. Гласували

параграфи 27, 28 и 29: „§ 27. В тримесечен срок от обнародването на този закон в „Държавен вестник“ Министерският съвет приема измененията в Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители. § 28. В тримесечен срок от обнародването на този закон в „Държавен вестник“ министърът на регионалното развитие и благоустройството привежда подзаконовите нормативни актове по прилагане на закона в съответствие с този закон. закон. § 29. Двугодишният срок за преминаване на курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на лицата, придобили правоспособност по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър до влизането в сила на този закон, започва да тече от влизането в сила на този закон.“

77, против и въздържали се няма. Предложенията са приети. ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: По § 15 има предложение от народния представител Александър Ненков и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става

т. 3: „3. създава и поддържа държавната гравиметрична мрежа на територията на страната.“ гг) досегашните т. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 стават съответно т. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11; и 11; б) създава се ал. 6: „(6) Научното осигуряване, окончателната обработка и анализ на резултатите от измерванията на Държавната гравиметрична мрежа и Държавната нивелачна нивелачна мрежа се извършват съвместно от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Министерството на отбраната, Геодезическия факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия и от Националния институт по геофизика, геодезия и география при Българската академия на науките.“

б) създава се нова т. 5: „5. извършването на нивелачните и гравиметричните измервания на точките от държавната геодезическа мрежа;“ в) досегашната т. 5 става т. 6.

на приемо-предавателните станции, както и тяхната подмяна и/или допълване с елементи и оборудване от същия и/или друг вид технология в същия или друг честотен обхват, в случай, че не се налага извършването на изкопни работи, не се променят съществено конструкцията, видът на конструктивните елементи и/или натоварвания на съответните съоръжения, при спазване на противопожарните и здравните норми и изисквания. 2. В чл. 177, ал. 1 от Закона за устройство на територията в изречение второ след думите „т. 10“ се добавя „и т. 16“, а накрая на изречението да се постави запетая и се добавя „съответно пред органите на държавния здравен контрол.“ Комисията не подкрепя предложението. предложение от народния представител Искрен Веселинов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16, който става § 31: „§ 31.

„Чл. 117а. (1) При създаване на цифров вид на подробен устройствен план, одобрен в графичен вид, в който поземлените имоти са урегулирани по имотни граници в графичния план, местоположението на регулационната линия в цифров вид съвпада с местоположението на имотната граница, установена при преобразуването в цифров вид на кадастралния план, послужил като основа за изработването и одобряването на подробния устройствен план. (2) При трасиране на място на регулационна линия, на поземлени имоти, урегулирани с вътрешни регулационни линии по имотните граници, ако се получат разлики спрямо съществуващите на място материализирани имотни граници граници в рамките на допустимата точност, определена по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър, вътрешните регулационни линии са по съществуващите на място имотни граници.“ 2. В чл. 177, ал. 1: 1: а) в изречение първо думите „и документ от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, че е изпълнено изискването по чл. 175, ал. 5“ се заменят с „и посочва идентификатор на обекта на кадастъра, подлежащ на въвеждане в експлоатация“. б) създава се ново изречение второ: „За строежите по чл. 32, ал. 1, т.1, буква и буква „ж“ от Закона за кадастъра и имотния регистър, които създават зони на ограничения, възложителят представя удостоверение от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, че са нанесени в специализираните карти и регистри по чл. 32 от Закона за кадастъра и имотния регистър.“

При служебно изменение на плановете по § 8, ал. 1 от преходните разпоредби на Закона за устройство на територията въз основа на заповед на органите по чл. 135, ал. 1 във връзка с ал. 5 от същия закон, ако не е реализирана нито една от възможностите за прилагане на заварените дворищнорегулационни планове по § 8, ал. 2 от преходните разпоредби на Закона за устройство на територията, поземлените имоти се урегулират по правилата на чл. 17 от Закона за устройство на територията. (2) Правилата на ал. 1 се прилагат и при създаване на нови подробни устройствени планове за урегулиране на населени места или на части от тях.“

Параграф 19. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19, който става § 33: „§ 33. Законът влиза в сила три месеца след обнародването му в „Държавен вестник“.“

Параграф 20 – предложение от народния представител Искрен Веселинов. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 20 да бъде отхвърлен.

Предложение от народния представител Десислав Чуколов: „Създават се § 21 и 22: „§ 21. В тримесечен срок от обнародване на закона в „Държавен вестник“ министърът на здравеопазването привежда наредбата по чл. 19, ал. 4 от Закона за здравето в съответствие с този закон. § 22. В тримесечен срок от обнародване на закона в „Държавен вестник“ министърът на вътрешните работи привежда наредбата

не е прието. С това завършихме и второто гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър. Благодаря Ви, уважаеми господин Веселинов и уважаеми господин Ненков,

внесен от Министерския съвет на 11 април 2019 г. На заседанието присъстваха: господин Росен Желязков – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, господин Иван Димитров – председател на Комисията за регулиране на съобщенията, господин Деян Дънешки – главен изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД, госпожа Неда Койчева – директор на дирекция „Правна“ в Комисията Комисията за регулиране на съобщенията, и господин Димитър Димитров – изпълняващ длъжността „директор“ на дирекция „Съобщения“ в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Господин Димитър Димитров представи Законопроекта, като поясни, че се създава нова правна уредба с цел осигуряване на изпълнението на Регламент (ЕС) 2018/644 (ЕС) 2018/644 на Европейския парламент и на Съвета относно услугите за трансгранична доставка на колетни пратки на национално ниво. Държавите членки са длъжни не по-късно от 23 ноември 2019 г. да нотифицират пред Европейската комисия правните норми, които приемат по отношение на установяването на система от санкции, приложими при нарушаване на разпоредбите на Регламента. В тази връзка е предложен чл. 105г, който определя вида и размера на санкциите, гарантиращи, че при прилагането им ще бъдат постигнати посочените в Регламент 2018/644 цели. Комисията за регулиране на съобщенията е определена като национален регулаторен орган по смисъла на същия регламент. На следващо място господин Димитров изтъкна, че се прецизират и актуализират разпоредби на Закона за пощенските услуги, свързани с изискванията на европейската рамка рамка относно държавните помощи за услуги от общ икономически интерес. Със Законопроекта се променя моделът на компенсиране на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, като се предвижда компенсирането да се осъществява авансово за текущата година на базата на компенсацията, определена през предходната година. Предвидени са мерки за възстановяване на свръхкомпенсацията (ако има такава) от оператора, а за случаите, в които предоставените средства за съответната година са по-малко от определения размер на компенсацията за същата година, се предлага средствата да бъдат възстановени през следващата година. Прецизира се също така и процедурата по доказване на нетните разходи от задължения оператор, както и процедурата за определяне на размера на средствата за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на универсалната пощенска услуга. Законопроектът предвижда също така и изменения, свързани с разграничаването на универсалната пощенска услуга от услугите, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга, с цел избягване на неправилното тълкуване на двете понятия. Към съществуващите понятия „универсална пощенска услуга“ и „неуниверсални пощенски услуги“ за яснота е добавена категорията „услуги, попадащи в обхвата на универсалната пощенска услуга“ като трети вид услуги, различни от първите две категории. Целта е да се подчертае същността на универсалната пощенска услуга като услуга от общ икономически интерес, задоволяваща минимални потребности на обществото от основни пощенски услуги. На следващо място господин Димитров изтъкна, разположението на точките за достъп до пощенската мрежа на задължения пощенски оператор. Също така са отстранени противоречия, създаващи нееднозначно тълкуване на текстовете, и са запълнени празноти по отношение на изпълнението на регулаторните функции на Комисията за регулиране на съобщенията. След представянето на Законопроекта се състоя дискусия, по време на която бяха обсъдени промените в модела на компенсиране на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, както и въпроси относно броя и разположението на точките за достъп до пощенската мрежа на задължения пощенски оператор. След проведеното гласуване Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 12 гласа „за“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги, №

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, представям на Вашето внимание „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги, № 902-01-19, внесен от Министерския съвет на 11 април 2019 г. На заседание, проведено на 18 април 2019 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона пощенските услуги, № 902-01-19, внесен от Министерския съвет на 11 април 2019г. Законопроектът беше представен от господин Димитър Геновски заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Проектът на закон за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги е изготвен в изпълнение на законодателните инициативи за 2018 г. към Програмата на правителството за 2017 – 2021 г., които имат за цел да актуализират правната рамка в съответствие с новостите в правото на Европейския съюз, както и във връзка с промени в тенденциите в икономиката и обществото да решат възникналите в процеса на правоприлагане проблеми. В този контекст се създава изцяло нова правна уредба с цел осигуряване на изпълнението на Регламент (ЕС) 2018/644 на Европейския парламент и на Съвета относно услугите за трансгранична доставка на колетни пратки на национално ниво. Държавите членки трябва не по-късно от 23 ноември 2019 г. да нотифицират пред Европейската комисия правните разпоредби от тяхното право, които приемат по отношение на установяването на система от санкции, приложими при нарушаване на разпоредбите на Регламента. Прецизират се и се актуализират разпоредбите на Закона за пощенските услуги (ЗПУ), свързани с изискванията на европейската рамка, свързана с държавните помощи за услуги от общ икономически интерес, както и с процедурата по доказване на нетните разходи и определяне на размера на средствата за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на универсалната пощенска услуга. Законопроектът съдържа изменения, целящи промяна на модела на компенсиране на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга. Законопроекта са включени изменения, свързани с разграничаването на универсалната пощенска услуга от услугите, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга, с цел избягване на неправилното тълкуване на двете понятия. Прецизирани са разпоредби, отнасящи се до броя и разположението на точките за достъп до пощенската мрежа, на задълженията на пощенския оператор и на принципите, с които следва да бъдат обвързани правилата за образуване на цените по видове услуги от универсалната пощенска услуга. Отстранени са противоречия, създаващи нееднозначно тълкуване на текстовете, и са запълнени празноти по отношение на изпълнението на регулаторните функции на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) чрез прецизиране на съществуващите текстове. Въвежда се изискване към пощенските оператори да изискват, обработват и съхраняват идентификационни данни на податели на вътрешни пощенски пратки с наложен платеж, както и на податели на изходящи международни пощенски пратки с наложен платеж и без наложен платеж. С предлаганата разпоредба се цели компетентните органи да разполагат с данни, необходими за извършване на контрол както по спазване на данъчното и осигурителното законодателство от страна на лица, извършващи търговска дейност в интернет чрез пощенската мрежа, така и за осъществяване на дейността на правоохранителните органи в областта на защитата на националната сигурност, прането на пари и разследването на престъпления. По предложение на Националната агенция за приходите и Министерството на финансите са създадени допълнителни правила, които да дадат възможност за допълнителни санкции спрямо лицата с непогасени публични вземания. След провелата се дискусия членовете на Комисията по бюджет и финанси изразиха принципната си подкрепа за така предложения законопроект, като обсъждането му приключи със следните резултати: 15 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“. Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги, № 902-01-19, внесен от Министерския съвет на 11 април 2019 г.“

Благодаря Ви, господин Председател. Правя процедура за допуск в залата на заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията господин Геновски и госпожа

Откривам разискванията. Имате думата за изказвания, колеги.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители, Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги

отнася до услуги, които са свързани с транспонирането на доставки на колети за вътрешния пазар, но не на тях ще се спра. Ще се спра на въпроса за универсалната пощенска услуга и по точно за компенсирането на универсалната пощенска услуга, което е отразено в чл. 29 на същия закон. Какво имаме до момента? До този момент компенсацията на универсалната пощенска услуга се извършваше с две години закъснение, което изключително много утежняваше работата и беше непосилна финансова тежест за пощенския оператор, в случая че това, което се предлага, е напълно уместно, справедливо и лично аз го адмирирам. Какво се предлага? Предлага се в същата година да се изплащат компенсациите, като размерът на компенсациите бъде съобразен с размера на предходната година. Механизмът, който е разписан, е в посоката – ако компенсациите надвишават предходната година, те ще бъдат удържани, ако имаме по-ниска стойност, те ще бъдат давани в повече, този механизъм е абсолютно справедлив. Смятам, че като народни представители трябва да го подкрепим. Освен това много точно са разписани и механизмите за 2018 г. и 2019 г., тъй като това се явява един междинен период, в който тази финансова тежест, която е за „Български пощи“, ще бъде дадена на пет равни вноски и по този начин ще може да бъде обезпечена работата на пощенския оператор. Освен тези въпроси в Комисията бяха разгледани още два въпроса, на които искам да се спра. Първият е за въвеждането на едно ново понятие, което е свързано с услуги, попадащи в обхвата на универсалната пощенска услуга. Това е един трети вид услуга, тъй като до момента в Закона бяха разписани само услугите, услугите, които бяха за универсалната пощенска услуга и за неуниверсалната пощенска услуга. Другите са свързани с това ново понятие, което е разграничаване между обхвата на универсалната пощенска услуга и тези услуги, които не попадат в обхвата, както знаете, имат имат предимство при изплащането на ДДС и така нататък, а пък услугите, които не са в обхвата на универсалната пощенска услуга, би следвало да бъдат обложени с тези данъци. Това е една от причините да се дефинира това понятие, което улеснява работата и на регулатора, и на органите, които са свързани с планирането на бюджета. Другият въпрос, който беше повдигнат, е въпросът, който е свързан с идентификацията на личните данни или данните, които са на подателите на пощенски пратки с наложен платеж, които трябва да се събират. Това е изключително важно, тъй като те ще започнат да се събират, след като се въведат текстовете на европейския регламент

и проследяването на паричните потоци и ценни пратки, които към този момент не са достатъчно добре обхванати. Уважаеми колеги народни представители, затова Ви призовавам да подкрепите Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги на първо четене, а ако има съответно необходимост от корекции, между първо и второ четене те могат да бъдат направени. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Вълков. Реплики? Не виждам. За изказване – господин Кърчев, заповядайте.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 Законопроекта. Този Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги урежда урежда обществените отношения, свързани с извършването на пощенски услуги в Република България. През 2010 г. се осъществи заключителният етап от провеждането на законовата уредба в Република България в съответствие с изискванията на Директива 2008/6/ЕО на на Европейския парламент и Съвета за изменение на Директива 87/67/ЕО с оглед пълното изграждане на вътрешния пазар на пощенските услуги по честота. От 1 януари 2011 г. пазарът на пощенските услуги в страната беше напълно либерализиран и отворен за конкуренция. Изготвянето на настоящия Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги е в изпълнение на законодателните инициативи през 2018 г. към Програмата на правителството за 2017 – 2021 г., които имат за цел да актуализират правната рамка в съответствие с новостите в правото на Европейския съюз, както и във връзка с промените в тенденциите в икономиката и обществото и решават възникналите в процеса на прилагането проблеми. Проектът предвижда следните по-съществени промени. На първо място, с цел осигуряване изпълнението на Регламент на Европейския съюз от 2018 г., № 644

по отношение на пазара на трансгранични доставки на колетните пратки, поръчани онлайн. Същите следва да бъдат нотифицирани пред Европейската комисия не по-късно от 23 ноември 2019 г. На второ място, както споменахте, променен е моделът за компенсиране на пощенския оператор, който има задължение да извършва универсалната пощенска услуга. Компенсирането на оператора ще се осъществява авансово през текущата година на база на компенсацията, определена от предходната година. Предлага се тези изменения да влязат в сила от 1 януари 2020 г. Чрез тази промяна се постига пълно съответствие с условията за съвместимост на държавната помощ във вид на компенсации за обществена услуга, предоставена от определени предприятия, натоварени с извършване на услуга от общ икономически интерес, включително с оглед предлагането на правила за изключване на изискването за уведомление, посочено в чл. 108, § 3 от договора, при условията на европейското право. Средствата за компенсиране на пощенския оператор за задължения за извършване на универсална пощенска услуга за 2018 г. и 2019 г., определени съгласно сега действащия модел на компенсиране, ще се превеждат разсрочено през следващите пет бюджетни години с цел намаляване на финансовата тежест върху държавния бюджет. Това е координирано с Министерството на финансите. С цел компетентните органи да разполагат с данни, необходими за извършване на контрол при спазване на данъчното и осигурителното законодателство от страна на лица, извършващи търговска дейност в интернет чрез пощенската мрежа, както и при осъществяване на дейността на правоохранителните органи в областта на националната сигурност, свързано с прането на пари и преследването на престъпления, е предвидено изискването пощенските оператори да събират, обработват и съхраняват лични данни на податели на вътрешни на вътрешни пощенски пратки и на изходящи международни пощенски пратки с наложен платеж. Също така пощенските оператори ще събират, обработват и съхраняват идентификационни данни на получателите на суми в брой от наложен платеж. с цел преодоляване на установените затруднения при тълкуването на двете понятия от правоприлагащите органи, особено при възлагането на обществените поръчки. Регламентирано е изискването за добро разположение на точките за достъп на пощенската мрежа. Това задължение на пощенския оператор е с цел оптимизиране на броя на градските стационарни пощенски станции на този оператор, което ще даде възможност за по-гъвкаво управление на пощенската мрежа спрямо развитие на микрорайоните. Тази програма няма да повлияе на съществуващата мрежа на пощенския оператор в малките населени места, където „Български пощи“ е единственият оператор, предоставящ пощенски услуги. Оптимизирането на броя на градските пощенски станции представлява резерв за намаляване разходите на дружеството, без да се отразява на качеството на предоставяните услуги. Създават се и правила, чрез които се дава възможност за санкции спрямо лицензираните пощенски оператори с непогасени публични вземания. Във връзка с това и аз, уважаеми колеги, предлагам да подкрепим на първо четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги. Благодаря.

Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги, № 902-01-19, внесен от Министерския съвет на 11 април 2019 г. Гласували

внесен от Министерския съвет на 8 април 2019 г. На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 24 април 2019 г., бе обсъден Законопроект за ратифициране на актовете на Втория извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз, № 902-02-9, внесен от Министерския съвет на 08 април 2019 г. На заседанието присъства господин Димитър Димитров – изпълняващ длъжността директор на дирекция „Съобщения“ в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, който представи и Законопроекта. Проектът на закон за ратифициране на актовете на Втория извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз, проведен в Адис Абеба през 2018 г., е изготвен в изпълнение на ангажиментите на Република България като страна – членка на Съюза, и в изпълнение на чл. 85, ал. 1, т.

Вторият допълнителен протокол към Общия правилник на Всемирния пощенски съюз; 3. Допълнителният протокол към Всемирната пощенска конвенция; 4. Заключителният протокол към Допълнителния протокол към Всемирната пощенска конвенция. Според вносителите приемането на Законопроекта за ратифициране на актовете на Втория извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз би довело до: - потвърждаване на принадлежността и участието на Република България в единната световна пощенска територия, регламентирана от актовете на Всемирния пощенски съюз; - създаване на правна основа за уреждане на взаимоотношенията между Република България и останалите страни членки на Всемирния пощенски съюз, при осъществяването на международните пощенски услуги; - осигуряване изпълнението на ангажиментите на Република България, свързани с прилагането на актовете на Съюза както от страна на органите, осъществяващи държавната политика и регулирането на пощенските услуги, така и от страна на избрания пощенския оператор, задължен съгласно чл. 27 от Закона за пощенските услуги да изпълнява актовете на Всемирния пощенски съюз, които са ратифицирани от Народното събрание на

и работните структури към тях. На народните представители бе обяснено, че в рамките на Всемирния пощенски съюз взаимоотношенията между страните членки се уреждат чрез актовете на Съюза. Тези актове се изменят, допълват и приемат от всеки проведен конгрес, който съгласно чл. 14, ал. 1 от Устава е върховен орган на Всемирния пощенски съюз. В съответствие с чл. 30, ал. 2 от него измененията и допълненията на този акт, приети от следващите конгреси на Всемирния пощенски съюз, се включват в допълнителни протоколи. Такива допълнителни протоколи са приемани от конгресите, проведени последователно в Токио, Лозана, Хамбург, Вашингтон, Сеул, Пекин, Букурещ, Женева и Истанбул. мотивите към Законопроекта е посочено, че на Втория извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз са били направени изменения и допълнения в разпоредбите на Устава на Съюза, поради което е необходимо да бъде ратифициран Десети допълнителен протокол към него. Актът, който съдържа всички разпоредби относно прилагането на Устава, цялостната структура и организация на дейността на Всемирния пощенски съюз, както и правилата за избор и работа на неговите постоянни и други работни органи, е Общият правилник. По решение на ХХV конгрес на организацията от 2012 г. този акт е с постоянно съдържание и всички последващи изменения и допълнения, внасяни в него от конгресите на Съюза, се включват в допълнителни протоколи. Те влизат в сила едновременно с влизането в сила на актовете, подновени от тези конгреси. Общият правилник и допълнителните протоколи към него са задължителни за изпълнение от всички страни – членки на Всемирния пощенски съюз. По време на Втория извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз е бил приет Втори допълнителен протокол към Общия правилник. По отношение на Допълнителния протокол към Всемирната пощенска конвенция бе уточнено, че той е акт, който съдържа изменения в регламентацията и единните правила за извършването на международните пощенски услуги и урежда взаимоотношенията между страните членки и техните избрани пощенски оператори. Господин Димитров изтъкна, че Заключителният протокол към Допълнителния протокол към Всемирната пощенски конвенция съдържа изричните уговорки, които са формулирани от съответните страни членки и са свързани с конкретните условия и начини на прилагане от тях на определени членове от този акт. След проведеното гласуване Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 10 гласа „за“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на актовете на Втория извънреден конгрес

за ратифициране на актовете на Втория извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз, № 902-02-9, внесен от Министерския съвет на 8 април 2019 г. Законопроектът беше представен от господин Димитър Геновски – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Всемирният пощенски съюз е междуправителствена агенция от системата на Организацията на обединените нации, специализирана в областта на пощенските услуги. В неговите рамки взаимоотношенията между страните членки се уреждат чрез актовете на Съюза. Тези актове се изменят, допълват и приемат от всеки проведен конгрес, който съгласно чл. 14, ал. 1 от Устава е върховен орган на Всемирния пощенски съюз. Приемането на Законопроекта за ратифициране на актовете на Втория извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз ще доведе до:

създаване на правна основа за уреждане на взаимоотношенията между Република България и останалите страни – членки на Всемирния пощенски съюз, при осъществяването на международните пощенски услуги; осигуряване изпълнението на ангажиментите на Република България, свързани с прилагането на актовете на Съюза както от страна на органите, осъществяващи държавната политика и регулирането на пощенските услуги, така и от страна на избрания пощенския оператор, задължен съгласно чл. 27 от Закона за пощенските услуги да изпълнява актовете на Всемирния пощенски съюз, които са ратифицирани от Народното събрание на Република България; - гарантиране на правото на потребителите да ползват международни пощенски услуги от и към всички 192 страни – членки на Всемирния пощенски съюз; - гарантиране на правото на Република България да участва в качеството си на страна членка в цялостната дейност на Всемирния пощенски съюз, неговите ръководни органи и работните структури към тях.

подлежат на ратифициране със закон от Народното събрание. Тези актове са Десетият допълнителен протокол към Устава на Всемирния пощенски съюз, Вторият допълнителен протокол към Общия правилник на Всемирния пощенски съюз, Допълнителният протокол към Всемирната пощенска конвенция и Заключителният протокол към Допълнителния протокол към Всемирната пощенска конвенция, приети от Втория извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз, подписани Адис Абеба през 2018 г. След провелата се дискусия членовете на Комисията по бюджет и финанси изразиха принципната си подкрепа за предложения законопроект, като обсъждането му приключи със следните резултати: с 15 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на актовете на Втория извънреден конгрес

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Представям на Вашето внимание „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за ратифициране на актовете на Втория извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз, № 902-02-9, 902-02-9, внесен от Министерския съвет на 8 април 2019 г. На свое заседание, проведено на 24 април 2019 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за ратифициране на актовете на Втория извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз, № 902-02-9, внесен от Министерския съвет на 8 април 2019 г. На заседанието присъстваха госпожа Красимира Стоянова – началник кабинет и директор дирекция „Правна“ в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и госпожа Людмила Василева – началник отдел в дирекция „Съобщения“. От името на вносителя Законопроектът беше представен от госпожа Красимира Стоянова, която посочи, че Всемирният пощенски съюз е междуправителствена агенция от системата на Организацията на обединените нации, специализирана в областта на пощенските услуги, и допълни, че взаимоотношенията между страните членки се уреждат чрез актовете на Съюза. Проектът на закон предвижда ратифициране на актовете на Втория извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз, проведен в Адис Абеба през 2018 г., а именно: Десетия допълнителен протокол към Устава на Всемирния пощенски съюз, Втория допълнителен протокол към Общия правилник на Всемирния пощенски съюз, Допълнителния протокол към Всемирната пощенска конвенция, както и Заключителния протокол към него. Госпожа Стоянова отбеляза, че приемането на Законопроекта ще доведе до потвърждаване на участието на Република България в единната световна пощенска територия, създаване на правна основа при осъществяване на международни пощенски услуги, гарантиране правото на потребителите да ползват международни пощенски услуги от и към всички 192 страни – членки на Всемирния пощенски съюз, както и гарантиране на правото на Република България да участва в цялостната дейност на Всемирния пощенски съюз, в неговите ръководни органи и в работните структури към тях. В резултат на проведеното гласуване Комисията по правни въпроси с 11 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на актовете на Втория извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз, № 902-02-9,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Всемирният пощенски съюз е междуправителствена организация от система на организации на Обединените нации, специализирана в областта на пощенските услуги. В нея членуват 192 страни, които са част от този съюз. Тези актове се изменят, допълват и приемат от всеки проведен конгрес, който е върховният орган на Всемирния пощенски съюз. Приемането на Закона за ратифициране на актовете на Втория извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз

на Съюза, и между техните избрани пощенски оператори; осигуряването на прилагането на актовете на Съюза са органите, които провеждат държавната политика и регулирането в областта на пощенските услуги; осигуряването на прилагането на актовете на Съюза от избран пощенски оператор, задължен съгласно чл. 27 от Закона за пощенските услуги да изпълнява актовете на организацията, които са ратифицирани от Народното събрание на гарантиране на правото на избирателите да ползват международните пощенски услуги от и към всичките 192 страни – членки на Всемирния пощенски съюз, и на последно място, гарантиране правото на Република България да участва в качеството си на страна членка в цялостната дейност на Всемирния пощенски съюз, неговите ръководни органи и работните структури към тях. Искам да отбележа, че приемането на такъв закон се налага от изискването на чл. 85 от Конституцията на Република България, както и чл. 15, ал. 1 от Закона за международните договори. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Танев. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Няма. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване Законопроект за ратифициране на актовете на Втория извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз, № 902-02-9, внесен от Министерския съвет на 8 април 2019 г., първо четене. Гласували

Предложението е прието. Заповядайте, господин Иванов за процедура. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! На основание чл. 80, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам на второ гласуване да бъде подложен Законопроект за ратифициране на актовете

Десетия допълнителен протокол към Устава на Всемирния пощенски съюз, Втория допълнителен протокол към Общия правилник на Всемирния пощенски съюз, Допълнителния протокол към Всемирната Всемирната пощенска конвенция и Заключителния протокол към Допълнителния протокол към Всемирната пощенска конвенция, приети от Втория извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз, подписани в Адис Абеба през 2018 г.“ Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Подлагам на първо гласуване Законoпроекта за ратифициране на Споразумението между Съвета на министрите на Босна и Херцеговина и правителствата на другите страни – членки на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Югоизточна Европа (правителствата на Република България, Република Хърватия, Република Македония, Черна гора, Република Словения, Република Сърбия, Република Турция, Република Албания и Румъния), относно договореностите със страната домакин за Секретариата на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа, подписано на 4 април 2019 г. в Анкара, Република Турция. С Доклада на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред ще ни запознае господин Нунев. Заповядайте, господин Нунев. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, правя процедура за допускане в залата на заместник-министъра на вътрешните работи – господин Красимир Ципов. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА по направената процедура за допуск.

„ДОКЛАД относно Законопроект за ратифициране на Споразумението между Съвета на министрите на Босна и Херцеговина и правителствата на другите страни – членки на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа (правителствата на Република България, Република Хърватия, Република Македония, Черна гора, Република Словения, Република Сърбия, Република Турция, Република Албания и Румъния), относно договореностите със страната домакин за Секретариата на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа, подписано на 4 април 2018 г. в Анкара,

Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди Законопроект за ратифициране на Споразумението между Съвета на министрите на Босна и Херцеговина и правителствата на другите страни – членки на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа (правителствата на Република България, Република Хърватия, Република Македония, Черна гора, Република Словения, Република Сърбия, Република Турция, Република Албания и Румъния), относно договореностите със страната домакин за Секретариата на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа, подписано на 4 април 2018 г. в Анкара, Република Турция, № 902-02-11, внесен от Министерския съвет на 16 април 2019 г. На заседанието присъстваха от Министерството на вътрешните работи – Красимир Ципов – заместник-министър на вътрешните работи. От името на вносителите Законопроектът бе представен от Красимир Ципов. В изложението си той отбеляза, че Споразумението между страните членки на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа (DPP1 SEE), е подписано на 4 април 2018 г. в Анкара, Република Турция, и с него се установява тясно регионално сътрудничество между държавите от региона. Споразумението има за цел да регламентира правния статут, привилегиите и имунитетите на Секретариата на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа (DPPI SEE). В Споразумението са регламентирани оперативни функции и задължения на на DPPI SEE, чието седалище се намира в град Сараево, Босна и Херцеговина. На основание чл. 85, ал. 1, т. 2 и 7 от Конституцията на Република България Споразумението следва да бъде ратифицирано от Народното събрание, тъй като се отнася до участието на Република България в международна организация и надгражда ангажиментите, произтичащи от Меморандума за разбирателство относно Институционалната рамка на Инициативата за готовност и превенция при бедствия за Югоизточна Европа Въз основа на проведеното гласуване Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 11 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението между Съвета на министрите на Босна и Херцеговина и правителствата на другите страни – членки на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа (правителствата на Република България, Република Хърватия, Република Македония, Република Албания и Румъния), относно договореностите със страната домакин за Секретариата на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа, подписано на 4 април 2018 г. в Анкара, Република Турция, № 902-02-11, внесен от Министерския съвет на 16 април 2019 г.“

относно договореностите със страната домакин за Секретариата на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа, Комисията по външна политика разгледа внесения от Министерския съвет Законопроект на редовно заседание, което се проведе на 24 април 2019 г. Мотивите по Законопроекта бяха представени от заместник-министъра на вътрешните работи Стефан Балабанов. Споразумението между страните членки на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа, е подписано на 4 април 2018 г. в Анкара, Република Турция. То има за цел да регламентира правния статут, привилегиите и имунитетите, които са необходими за функционирането на Секретариата на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа. Седалището на Секретариата е в Сараево, Босна и Херцеговина съобразно договореното в Меморандума за разбирателство

от Съвета на министрите на Босна и Херцеговина в Сараево на 18 април 2014 г. и от правителството на Румъния на 19 ноември 2015 г. в Сараево. Настоящото споразумение се прилага временно от датата на неговото подписване, освен ако някоя страна – членка на Инициативата,

11 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ Комисията по външна политика предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 2 и 7 от Конституцията на Република България да приеме на първо четене внесения от Министерския съвет Проект на закон за ратифициране на Споразумението между Съвета на министрите на Босна и Херцеговина и правителствата на другите страни – членки на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа (правителствата на Република България, Република Хърватия, Република Македония, Черна гора, Република Словения,

желаещи. Преминаваме към гласуване. Подлагам на първо гласуване Законoпроекта за ратифициране на Споразумението между Съвета на министрите на Босна и Херцеговина и правителствата на другите страни – членки на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа (правителствата на Република България, Република Хърватия, Република Македония, Черна гора, Република Словения, Република Сърбия, Република Турция, Република Албания и Румъния), относно договореностите със страната домакин за Секретариата на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа. Гласували

Моля, режим на гласуване по направената процедура.

ЗАКОН за ратифициране на Споразумението между Съвета на министрите на Босна и Херцеговина и правителствата на другите страни – членки на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа (правителствата на Република България, Република Хърватия, Република Македония, Черна гора, Република Словения, Република Сърбия, Република Турция, Република Албания и Румъния), относно договореностите със страната домакин за Секретариата на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа, подписано на 4 април 2019 г. в Анкара, Република Турция Член единствен. Ратифицира Споразумението между Съвета на министрите на Босна и Херцеговина и правителствата на другите страни – членки на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа (правителствата на Република България, Република Хърватия, Република Македония, Черна гора, Република Словения, Република Сърбия, Република Турция, Република Албания и Румъния), относно договореностите със страната домакин за Секретариата на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа, подписано на 4 април 2019 г. в Анкара, Република

на гласуване наименованието, член единствен и заключителната разпоредба. Гласували